(HDZ)** Predlažem da još probamo odraditi točku 2., 3., 4. Ima vrlo malo a skoro i ništa prijavljenih pa bi mogli to odraditi. Prelazimo na točku 2. dnevnog reda - Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila sve odluke na temelju članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Prijedlog akta primili ste poštom. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivan Bubić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. **Bubić, Ivan** Hvala gospodine Odredbom članka 31. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđeno je da predsjednika i članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja imenuje i razrješava dužnosti Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. U smislu odredbe člana 32. stavka 2. citiranog zakona predsjednik i članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja imenuju se na razdoblje od pet godina i mogu biti ponovno imenovani. Kako dosadašnjem članu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospodinu Mladenu Cerovcu istječe mandat od pet godina s danom 13. travnja 2010. godine Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2010. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja radi isteka mandata. Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju novog člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja kojom odlukom za novog člana vijeća predlaže dosadašnjeg člana vijeća gospodina Mladena Cerovca. Odredbom članka 32. stavak 1. citiranog zakona propisani su uvjeti za imenovanje, a koje uvjete predloženi član ispunjava u cijelosti. Budući kao magistar prava s položenim pravosudnim ispitom i najdužim praktičnim i teoretskim iskustvom iz prava tržišnog natjecanja zaposlen u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja od 1997. godine i jedan je od njenih osnivača sada obavlja dužnost zamjenika predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Isto tako, član je Radne skupine za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 8. tržišno natjecanje. Stoga predlažem usvajanje Prijedloga odluka o razrješavanju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospodina Mladena Cerovca. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. I glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.